Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, poštovani predstavnici nezavisnih institucija, uvažene kolege, pred nama su danas izveštaji četiri nezavisne i samostalne državne institucije, čija je ulog nadzorna i savetodavna.Svojim radom ove institucije doprinose i imaju veliki značaj u ostvarivanju ljudskih prava najugroženijih građana i osetljivih grupa.Neću se baviti drugim telima, obratiću pažnju na instituciju Zaštitnika građana.Prema Izveštaju koji je danas pred nama, 2019. godina bila je puna izazova za Zaštitnika građana kao nezavisnog državnog organa, čiji je zadatak zaštita prava građana i kontrola rada državne uprave, organa nadležnog za upravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i svih drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova, kojima su poverena javna ovlašćenja.Čuvajući načelo nezavisnosti državnog organa kome je poverena briga o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, u Izveštaju se kaže da je u 2019. godini unapređen rad sa građanima rešavanjem brojnih pritužbi, povećanjem dostupnosti same institucije građanima koji žive u manjim gradovima i opštinama u Srbiji i uvećanjem broja reagovanja po sopstvenoj inicijativi.Dostupnost institucije građanima koji žive u manjim gradovima i opštinama u Srbiji smatram posebno značajnom. Konkretno, građani Prijepolja i okolnih opština imaju mogućnost da se putem Skajpa iz biblioteke obrate pravnoj službi Zaštitnika građana i podnesu pritužbu na rad organa javne vlasti. Ukoliko ova institucija nije prava adresa za rešavanje njihovih problema, dobiće stručni savet kojim organima da se obrate i ostvare svoja prava.Takođe smatram da su veoma važne posete gradovima i opštinama, sa ciljem da se građanima približe nadležnosti institucije i načini na koje mogu da ostvare svoja prava.Iz Izveštaja se vidi da se Zaštitniku građana 2019. godine obratilo oko 11 hiljada građana, a primljeno je više od 3.200 pritužbi, u kojima su građani ukazivali na povrede svojih prava. Od toga u oblasti ostvarivanja prava deteta kao posebno ugrožene grupe razmatrano je 223 predmeta, gde je ukazano na 485 povreda prava, čiji se najveći deo odnosi na posebna prava u oblasti prava deteta.Posebno deteta.Posebno poražavajuće deluje saznanje da usled nedovoljnih finansijskih sredstava zbog sprovođenja ekonomskih mera, usluge za decu se ne razvijaju, a neke su i ukinute. Primera radi, jedna od prvih mera štednje u gradu Beogradu bila je prestanak finansiranja svratišta za decu ulice, a značajan broj jedinica lokalne samouprave nije uspostavio uslugu ličnog pratioca za decu i druge oblike podrške obrazovanju dece, zbog nedostatka finansijskih sredstava.Mene interesuje koliko lokalne samouprave imaju sluha za vaše preporuke, posebno za mene koja dolazim iz prosvete i znam koliki je značaj usluge ličnog pratioca…(Predsedavajuća: kako za samu decu, tako i za roditelje i nastavno osoblje.Za nas iz Socijaldemokratske partije Srbije jedan od glavnih ciljeva jeste jačanje svih institucija koje će sprovoditi vladavinu prava. Nezavisne institucije čije izveštaje danas razmatramo su neke od tih važnih institucija, čiji je rad značajan za uspostavljanje vladavine prava. Utoliko je značajnije razmatranje izveštaja u plenarnom delu, koje će doprineti razumevanju rada i postupanju nezavisnih institucija, što će doprineti i da se zakonska regulativa koja se bavi ovim pitanjima unapredi. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi predstavnici nezavisnih institucija, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije,

državnih sredstava, pomažući državi u kontroli na koji način i kako se upravlja njenim resursima.Na taj način smatram da se za ovih 15 godina povećala transparentnost, ali ono što je takođe još važnije je i finansijska disciplina svih nivoa vlasti kada pričamo o trošenju javnih revizorska institucija je u prethodnoj godini, osim svih redovnih revizija koje je uradila, uradila i 1.970 preporuka i mislim da je na najbolji mogući način, plastično govoreći, ono što jeste vaš učinak, da bi nas svi razumeli, jeste i 168,69 miliona dinara uštede, što kroz povećanje nekih prihoda, odnosno smanjenje rashoda, zahvaljujući vašem radu.Kroz radu.Kroz prizmu tog rezultata, mislim da se na najbolji mogući način i oslikava zapravo sva važnost svih nezavisnih institucija kada pričamo o funkcionisanju države Republike Srbije.Konkretno, DRI je svojom kontrolom korišćenjem državnih finansija doprinela i doprinosi pozitivnom radu javne uprave, utiče na odgovorniji odnos i savesno trošenje javnog novca.Takođe, svojim delovanjem ona utiče i na smanjenje odnosno otežavanje samih procesa korupcije, za koju smatram da je jedna od boljki našeg društva s kojom se susrećemo. Kada pričamo o korupciji,

nas kao narodnih poslanike je da omogućimo i vama kao nezavisnim institucijama da insistiramo na tome da u tom smislu imate potpuno nesmetan rad i da svi zajedno insistiramo na tome i govorimo o tome i donekle otvaramo svest kod građana da i oni ako dođu u kontakt sa tako nečim zapravo ne okreću glavu nego da vide da imaju podršku svih nas, države, nezavisnih institucija pa i nas ovde narodnih poslanika kao predstavnika zakonodavne vlasti.Narodna vlasti.Narodna skupština je svojevrsni supervizor rada Državne revizorske institucije, jer usvaja sve vaše izveštaje o radu i u tom smislu vi svojim godišnjim izveštajima nas upoznajete sa onim što ste radili. Tako je i ovog puta.Kada je u pitanju Socijalistička partija Srbije moram da istaknem da smo mi u potpunosti za politiku transparentnosti, kada je u pitanju trošenje javnih sredstava, novca koji pripada svima nama ovde, svim građanima Republike Srbije i mislim da tu ne treba da imamo nikakvu dilemu.Zaista smatram i maksimalno podržavam i državu u toj borbi, jer je to jedan od stubova izgradnje jednog zdravog društva i društva od kog će najviše u tom smisli zavisiti i njegova vitalnost.Takođe, pored uspešne ekonomske politike i rasta životnog standarda na kome u poslednjih osam godina uspešno sve vlade ovih osam godina rade, smatram da je veoma važno da se izborimo i sa pošastima koje dolaze upravo tim zloupotrebama kada je je u pitanju upravljanje javnim sredstvima i verujem da svi mi narodni poslanici imamo zajedničko, odnosno isto mišljenje na tu temu i da imamo konsenzus kada je to u pitanju.Tu je, naravno, potrebna udružena aktivnost svih, kako nas kao zakonodavne, tako i izvršne, ali i sudske grane vlasti. Smatram da moramo da pošaljemo jasnu jasnu poruku da kada je u pitanju korupcija imamo nultu tolerancija kao država i na tu temu nema razgovora. Smatram da je to, takođe, jedan od stvari, kao što sam i rekao, i rak rana svakog društva, pa i našeg i da ne treba da okrećemo glavu pred tom temom kada je ona u pitanju.Ta borba nije laka i neće biti laka. Ona je jedan od preduslova, pored ekonomskog, za izgradnju pravne države, kao i za poštovanje građana kao poreskih obveznika, kao onih koji nas ovde

i to je zapravo put ka jačanju finansijske discipline i odgovornosti, jačanju pravne države i Srbija na tome zaista predano radi i kroz ovaj, da kažem, četvrti stub, a to su upravo te nezavisne institucije koje i vi predstavljate.Smatram da samo ovakvim otvorenim pristupom, insistirajući na punoj transparentnosti i finansijskoj odgovornosti svih korisnika javnih sredstava na svim nivoima vlasti, možemo jačati i poverenje onih zbog kojih smo i mi tu, a to su naši građani. Zato smatram da je i iscrpan i detaljan izveštaj DRI značajan u podizanju lestvice očekivanja, ne samo na planu odgovornog trošenja državnog novca, već i odgovorne kontrole kontrole i naravno ono što vi predstavljate, a to jeste vrhovnu državnu revizorsku instituciju, ali i time šaljete poruku i ostalim institucijama šta je to što je norma koju mi ovde kao narodni poslanici zapravo očekujemo i na tome vam čestitam.Socijalistička partija Srbije je uvek bila na strani svojih građana, odgovornog pristupa kako u vođenju državne politike, tako i kroz prizmu toga i u korišćenju javnih sredstava i zato će poslanički klub SPS podržati vaš izveštaj i ono što očekujemo od vas u narednom periodu jeste da ovaj nivo rada i efikasnosti zadržite i u narednom periodu. Od nas ćete, ako u tome budete uspeli, uvek imati podršku. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Uglješi Markoviću.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.

koji su ovde trebali da brane zaključak odbora.Izveštaj je dokument koji dolazi do odbora, odbor usvaja taj izveštaj uz učešće svih predstavnika koji su danas ovde i onda ovlašćeni predstavnik odbora, a to su gospodin Bačevac, to je gospođa Tomić i mislim da je to gospodin Đukanović, kao predlagači akta ovde to treba da brane, a prateći izveštaj je dokument koji mi imamo u vidu. Oni imaju pravo da asistiraju predlagačima akta, ali ponavljam izveštaj nije akt.To je revolucionarna stvar koju je ovde Šabić ispromovisao pre nekoliko godina kada je zajedno sa Jankovićem vodio više je politički nastupao, nego što je nastupao kao Poverenik. Više je bio nekako zaverenik.

su on i Janković tada pokušali, ne znam ko je predsedavao, čini mi se gospodin Marinković, da sebe predstave kao predlagače akta i onda je ova Skupština, odnosno tadašnji saziv uz moje protivljenje popustio i dopustio da se izveštaj smatra aktom, što nije tačno. To je regulisano Ustavom, zakonom i Poslovnikom i demokratija je procedura koju treba poštovati.Što se tiče istopolnih brakova, za razliku od gospodina Komlenskog, ja podržavam istopolne brakove, ali samo za osobe koje su rođene u istopolnim brakovima, što je pošteno. Lozu treba nastavljati, bez obzira šta pojedini poslanici mislili o tome.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam noćas dobio poruku – tebe treba ubiti. Kažem ja njima – u redu je, jednom ste pokušali nije uspelo, možda drugi put uspe. Možda će veliki vernik Boško Obradović, koji me je napao na Svetog Marka, to je seoska slava kod mene… Ja sam morao da napustim goste, da dođem zato što smo činili nešto u korist opozicije, u korist demokratije, čini mi se da olakšamo prikupljanje potpisa, bez obzira što je ova izborna lista već predala, čini mi se, listu i prikupila potpise, i to kod notara. Njima smo hteli da olakšamo da to mogu da rade po mesnim kancelarijama i opštinama. Ja nisam bio protiv, s tim što moram da kažem da tih 10 hiljada potpisa kod notara se upravo ustanovili oni. Oni su ustanovili da politička stranka mora da ima 10 hiljada overenih potpisa, a danas nastupaju, uz vaše odobrenje, razna udruženja građana nastupaju kao parapolitičke stranke. Tri člana registruju udruženje i kažu mi smo pokret. Gde postoji registar pokreta? Recite. Ja znam da postoji registar udruženja, sportskih udruženja, odnosno sportskih ekipa. Postoji APR, on registruje preduzeća. Doduše registruje i udruženja i postoji registar političkih stranaka.Danas na političkom nebu, a većina vas podržava njih, ja to znam, dakle, malo manje nego oni prošli, a to ću malo i da dokažem, većina njih nastupa kao politička stranka sasvim neovlašćeno. Ja mislim da to u zapadnim demokratijama ne bi bilo tako baš dopušteno. Mislim da ne treba previše popuštati i treba uvek govoriti istinu. U parlamentu treba govoriti istinu bez obzira da li se nekome od ovih nezavisnih tela, organa itd. to dopada ili ne. Ne možete imati poruku poslaniku - tebe treba ubiti, a sa druge strane ima među vama nekih koji kažu - ne može neprimerenoj Skupštini da izlazi, to treba govor mržnje itd.Ja nisam čuo u ovom sazivu govor mržnje. Desilo se da neko nešto kaže, a onda ustane kuka i motika sa one strane i onda se brane svetli likovi Noga i ovih nosilaca vešala prvi dan, drugi dan, treće veče itd. Nisam ja video da ste vi to tako snažno osuđivali. Ne znam da li ste osudili ove moje batine, možda ćete osuditi ako donesu puškomitraljez na sledeći svetac i onaj veliki vernik Boško Obradović me ustreli na stepeništu Narodne skupštine. Nisam video ni da ste kritikovali, ne znam ni da li imate pravo da kritikujete tužilaštvo, pravosuđe itd. koje, recimo, drugovi narodni poslanici, braćo i sestre, drugovi i drugarice, kolege i koleginice,

i gospodo narodni poslanici, možda da su me ustrelili možda bi to neko osudio.Šta da govorim o pravosuđu i tužilaštvu? Mi imamo status službenih lica i na stepeništu Narodne skupštine. Napad na poslanika koji je krenuo na svoj posao na stepeništu Narodne skupštine je napad na službeno lice. Tužilaštvo to odmah kvalifikuje to odmah kvalifikuje kao nasilničko ponašanje, kao da su me uhvatili na stadionu, pa su onda krenuli huligani, pa su me dočekali zato što navijam za suprotnu ekipu, pa se to smatra nasilničkim ponašanjem u grupi. Ne razumem.Mi smo dali zakletvu da ćemo poštovati Ustav, zakone, manjinska i ljudska prava. Da li smo mi ovde ljudi? Ili smo mi malo manje ljudi koje treba uvek za nešto kritikovati? Ako se nešto u žaru borbe i kaže, to se ne može baš smatrati govorom mržnje i vi danas imate izjave kako Skupština, govor mržnje, ne sme to u javni prostor itd. Ja ću koristiti priliku da govorim uvek što jednostavnije, jer je najteže govoriti jednostavno, a da te građani razumeju.Mislim da mi previše štitimo i obraćamo pažnju na ove bogate bogate pripadnike tajkunske elite koji pokušavaju da našpanuju medije itd, da stvore medijski pejzaž i malo malo nam prete nekim revolucijama, a jednu su pokušali ne tako davno, navodno motiv je bio zato što previše štitimo zdravlje ljudi i što uvodimo neke mere i pri tome je polomljena Narodna skupština.Ja nisam video da je tu bilo preterano nekih velikih osuda tih nasilnika koji nisu birali sredstva. Nisam video ni da je policija bila zaštićena na takav način. Smatram da oni imaju ljudska prava i da neko ko baci ogradu koja je teška 20 kilograma na nju, svugde u zapadnim demokratijama ili bace kamen težak dva kilograma, neka urade to pred Belom kućom, biće ustreljen na licu mesta, ono koliko ja znam.Pogledajte samo u Francuskoj kako se obračunavaju sa ljudima koji baš nisu demolirali palatu, nego su na ulicama imali „žuti prsluci“ određene nemire i njihova policija je daleko radikalnija nastupala prema tim demonstrantima nego naš.Mi moramo zvati stvari pravim Vi svi morate da štitite samo običnog čoveka. Ja ne tražim da štitite narod i Skupštinu više nego obične ljude, ako se ovako nastavi ja ću tražiti da se ustanovi „zaštitnik seljana“. To su naši najvredniji ljudi. To su oni koji svakodnevno se staraju o tome da imamo šta da jedemo. To su i naši radnici koji svakodnevno se staraju da imamo proizvod koji možemo izneti na pijacu, prodati ga, uzeti novac i podeliti, a moram priznati da uvek mi koji sedimo dobijemo više od njih koji naporno grbače i rade na poljima, na radnim mestima za strugovima, glodalicama, automatima koji šiju, koji obrađuju metal itd.Treba itd.Treba štiti obične ljude. Nemojmo da štitimo one ljude koji su preko RTS, REM-a i ne znam kojih sve institucija stekli ogromne kapitale i kojima je najbitnije da televizija i mediji pripadnu njima. Ja znam zašto to i rade. Ja nisam ljubimac medija, kad ukucate moje ime i prezime, kao da sam Osama bin Laden, a ja ne znam da sam bilo šta uradio, neka neke kolege kažu ili neki ministri neka kažu za ovih osam-devet godina, da li sam bilo kad šta tražio za sebe i da li sam bio u prilici bilo kad šta da ukradem ili da nagovorim drugoga da to uradi.Međutim, njihova ta medijska ekipa, njihova ta koalicija medija je lepo od mene napravila maltene neku vrstu glavnog lopova, a pri tome su se oni ušuškali ako nešto kažete protiv njih onda je to velika jeres, onda sud za dva meseca reši, recimo, tužbu jednog tajkuna, a kad ja tužim neke medije to traje po četiri-pet godina. Njemu dsude 300.000 dinara, a meni dosude 40.000 dinara, verovatno on kao bogatiji, bitniji, njegova odšteta mora da bude srazmerna njegovom bogatstvu.Takođe da vam kažem kada se već zalažete za ravnopravnost, ja se ovde zalažem za ravnopravnost. Voleo bi da svi vi koje smo mi izabrali nemate veće plate od nas, ne da mi imamo plate veće od vas niti iste kao vi, nego da vi nemate plate veće od nas koji mi vas biramo.Vi svi imate službene automobile, imate sekretarice itd. Mi narodni poslanici nemamo i gotovo je za mene nepojmljivo, kolege i koleginice, nepojmljivo je da mi biramo ljude koji imaju po tri-četiri puta veće plate od nas, a pri tome mi da bi došli ovde moramo da prođemo kroz surovi postupak izbora, odnosno da birači kažu svoje da li mi jesmo za ovde ili nismo. Onda mi u ime birača biramo biramo funkcionere određenih tela i organa koji po nekoliko puta imaju veće plate nego mi. Time je narušena ravnopravnost i bitno narušena ravnopravnost i moram da vam kažem da ste vi uvek u nekoj vrsti hladovine, nemojte pogrešno da shvatite, za razliku od nas. Recimo, vama niko ne zaviruje u tanjir, niti da li pijete kafu na radnom mestu ili ne, ni po kojoj ceni.Mi ovde imamo neku službu koja se zove Uprava za zajedničke poslove, odnosno deo te službe. Inače, Uprava obuhvata organe i organizacije državne u Republici Srbiji i nigde ništa nije sumnjivo,

Da li je narušena ravnopravnost? Ja mislim da jeste. Za razliku od drugih državnih organa zaposlenih itd, mi smo na određeni način žrtve, odnosno ljudi sa daleko manjim pravima, manje ravnopravni nego svi drugi.I da kažem, svi ovi konobari koji rade ovde nisu naši. To su radnici organa, odnosno Uprave za zajedničke poslove i nama novinari ovde, ja šest godina ne idem u restoran, zato kada sam jednom otišao tri glavna jela nema nijednog. Pitam bre onog šta je sad ovo u dva sata ti nemaš nikakav ručak? Kao, ima nešto sa roštilja, ovo-ono. Ja kažem, slušaj, kako to nema? Kaže, pojeli novinari. Novinari dođu, pojedu i onda pišu kako smo mi ne znam šta pojeli, a onda nam pripišu sve namirnice koje nabavljaju zajednički organi, pa i neke koje mi nismo videli, koje su namenjene prilikom tih javnih nabavki za strane delegacije, kad ima predsednik Vlade, ministri, predsednik Republike itd, kad imaju neku večeru za strane goste itd. Sve te namirnice su pripisane nama. Sada vi dođete ovde, neko danas da izjavu, e u ovoj Skupštini itd. Dobro, ako vam ne treba Skupština, neka vas neko drugi izabere, ja nemam ništa protiv.Što se tiče revizora, ja znam da vi pokušavate da uradite, ja vam kažem da se u lokalnim samoupravama živi bolje nego ovde. Ovde vi nemate veliko šta da iskontrolišete, nemamo mi šta ovde da ukradimo, ne znam da li Skupština ima tri ili četiri automobila, nisam baš siguran, koje niko od nas, koliko sam ja primetio, i ne koristi. Možda predsednik Skupštine koristi automobile, mi ih ne koristimo.Pogledajte malo lokalne samouprave koliko imaju službenih automobila. Pa tamo svaki sekretar u javnom preduzeću u poslednjem, pa pogledajte, vi mi recite, JKP po čekovima, ako ste nekad bili u onom Trsteniku. Pa čovek koji je bio ovde poslanik, osnovao seosko javno preduzeće. Imao je jedan pokvareni kamion i jednog zaposlenog, tj. sebe kao direktora i službeni automobil. Dakle, to je pojava koju ja ne izbegavam, evo došlo je do promene vlasti itd, koja se dešava i za vreme ove vlasti.Pogledajte tamo malo po lokalnim samoupravama, ja gledam, neki tamo odmah kad dođu na posao negde rano ujutru oko devet sati, oni kažu dobro jutro a ja dobar dan, oni planiraju, odnosno odu negde na doručak. Onda kad se vrate od jedanaest do jedan onda planiraju gde će ići na ručak i onda gledam, da prostite, kao mi seljaci kada vidimo onako na koritu skupa prasiće, samo mrdaju repićem. Tako ja vidim lokalne funkcionere, pojedine lokalne, čast izuzecima, vidim za tim ručkovima, to se sastave tri-četiri stola. Treba da pogledate malo te reprezentacije itd.Najbolje je sa novinarima hajde malo da mi udarimo po Skupštini, narodni poslanici itd. Drage moje kolege, ja ne znam kada je neko od vas imao priliku da potpiše neku reprezentaciju i neki ručak, poslednjih, deveta godina i ono što sam bio pre pet godina ranije, za ovih 13-14 godina ja još nikada nisam potpisao ručak.Šta se dešava, gospodine revizore, šta se dešava u ovim opštinama? Kolike su te reprezentacije? Koliko može da se uštedi itd, daj malo da se priča, piše i o tome, jer oni najviše oštete onog običnog čoveka koji tamo u najsiromašnijoj opštini mora da plati odgovarajuće naknade, porez na plate, porez na imovinu itd. Onda javni funkcioneri u opštini daleko bolje žive nego narodni poslanici.Moje

ako se ne varam. E sad, šta je radio revizor u toku 2006, 2007. godine, da li je on nekada izvršio reviziju?Meni će mnogi zameriti, a možda i sudije, moram da ih upozorim. Sud je zabranio da novinari pišu o konsultantskom ugovoru sa firmom, ne mogu sada da se setim kako se ta firma zvala, „SEL“. Pošto to nije, pošto je ovo neka nova firma i novi konsultantski ugovor, nadam se da mi časne sudije neće zameriti što ću da vam pokažem jedan drugi ugovor na mostu na Znači, nije ono jedini konsultantski ugovor. Ovo je konsultantski ugovor koji se zove konsultantski ugovor za usluge rukovodioca projekta inženjera.Pazite, 2006. godine su sklopili ugovor na šest miliona 489 hiljada. miliona, pazite. Most je u tom trenutku procenjen na 118 miliona. Kasnije je mostu, ne govorim o saobraćajnicama, cena podignuta na 160 miliona, evropska banka je učestvovala sa 68 miliona, ali je grad Beograd iz budžeta izdvojio 87 miliona, što znači da je većinski novac došao iz gradskog budžeta. Bez javnih nabavki je potpisan ugovor. Ko je vršio reviziju ovoga? To me interesuje, bez obzira što je bio neko drugih revizor. Očekujem da vi meni pronađete ovo.Znači, datum početka prvobitnog ugovora 1. jul 2007. godine. da je most početo da se gradi u decembru 2008. godine, što znači da su dve godine plaćali konsultantske usluge inženjera koji nije imao šta da da ih savetuje jer jednostavno most nije ni građen. Ne znam šta ih je savetovao. Valjda ih je savetovao kako da uvećaju cenu mosta da bi se on malo više ugradio.Desilo

pa je onda najverovatnije to bilo lepo, pa su 2010. godine u aprilu to uvećali još za 155 hiljada evra da bi im bilo još lepše. Onda na moje iznenađenje, nisam mogao da verujem, da te iste godine 19. oktobra 2000. godine osnovni ugovor, koji je bio bez javnih nabavki, bez ičega, se uveća za još šest miliona 710 hiljada i da naraste na 15 miliona i 88 hiljada. Od osnovne cene mosta to je 14%. Ja vas pitam, gospodine revizore, kako može konsultantski ugovor za neki nadzor da košta 14% od prvobitne cene mosta i nešto jače ili gotovo 10% kada su podigli cenu zbog čelika, navodno, 160 miliona, zbog cene čelika u Kini, šta su već rekli, ta ekipa beogradske vlasti?Ljut sam na našu lokalnu vlast u Beogradu. Oni su imali onaj konsultantski ugovor, ovo drugi put ja govorim u poslednjih godinu dana, ovo je drugi konsultantski ugovor. Oni su podneli prijavu protiv N.N. lica. Čekaj bre, pa nisu konsultantski ugovor potpisali marsovci. Ako neko vlada Beogradom, tu zameram i našim vlastima u Beogradu, pa valjda su mogli da iščačkaju malo papire da vide ko je potpisao taj ugovor i da podnesu krivičnu prijavu koja je validna protiv tih lica. Ako nekog od njih bude zanimao konsultantski ugovor broj ne znam koliko je onaj prvi iznosio, što znači da se tovarilo na most na Adi kao na ortačku kobilu. Kome je šta trebalo taj se ograđivao sa milion, dva, 300, 155 hiljada. Takve pojave treba zaustaviti jer na takav način ćete štiti siromašne, a zatvarati bogate. Hvala.

Samo da u svojstvu trenutno predsedavajućeg odgovorim narodnom poslaniku Marijanu Rističevuću vezano za njegove prvobitne zamerke, pošto je u toku dana već reklamirao i Poslovnik i pozivao se na član 96. Poslovnika.Podsetila Poslovnika.Podsetila bih vas da je ovo posebna sednica o redovnim izveštajima četiri nezavisna regulatorna tela sa naravno zaključcima i preporukama adekvatnih matičnih odbora i podsetila bih vas da se u ovom slučaju na ovu sednicu odnose i članovi 238. stav 4. Poslovnika , da vam citiram – Narodna skupština razmatra izveštaj nezavisnog državnog organa i izveštaj nadležnog Odbora sa predlogom zaključka, odnosno preporuke, sednicu Narodne skupštine, sednicu Narodne skupštine, dakle plenarnu, poziva se predstavnik državnog organa, organizacije, odnosno tela čiji se izveštaj razmatra. Stoga, mi ovde danas nismo imali samo ovlašćene predstavnike Odbora, znamo da su to uvažene kolege Đukanović, Aleksandra Tomić i Muamer Bačevac, već i samog Poverenika, Poverenicu, ombudsmana, gospodina ispred DRI.Vidim da reklamirate Poslovnik.Izvolite.

ponovo prvi put.Dakle, član 96. je jasan. Kaže – u osnovnom postupku po otvaranju načelnog pretresa sve tačke dnevnog reda sednice Narodne skupštine pravo da govore po sledećem redosledu i vremenskom trajanju imaju predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta koji dobije reč kada je zatraži i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja. Znači, govorim o trajanju izlaganja. Na sednicu mogu da budu pozvani, to nije sporno, ali ovde striktno govori ko nema ograničenje, ko zastupa određeni akt itd.Sada bih ja mogao da pitam kolege i koleginice. Povreda Poslovnika je više nekog očigledna, ali ja ne tražim o tome da se glasa i rekao sam zahvaljujući čemu i kome je nastala ova konfuzija i mi samo pratimo to od istupa Rodoljuba Šabića, političkog istupa, i Jankovića, bivšeg Zaštitnika građana, koji su na silu ustanovili ovo pravo koje mi sada po nekom običajnom pravu već nekoliko godina upražnjavamo.Mogao bi da pitam, ako je Aleksandra Tomić predlagač akta, ako je gospodin Bačevac predlagač akta, zaključka, onda oni imaju pravo nastupa. Možete da imate više predlagača akta, ali samo jedan od predlagača ima pravo da zastupa akt.Nemam ništa protiv da se ovo običajno pravo nastavi, ali mi moramo promeniti ovu odredbu Poslovnika, a što se tiče posebnih sednica

isteklo.Citirali ste član 96. zaista u kome piše – u osnovnom postupku. Objasnila bih vam da je ovo shodna primena Poslovnika. Odnosi se na posebnu sednicu. Sada trenutno ne donosimo zakon, već vršimo svoju kontrolnu funkciju i citirala bih vam još i član 238. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine gde je vrlo jasno da u radu na sednici nadležnost odbora, ali i na sednici Narodne skupštine učestvuje predstavnik nezavisnog državnog organa čiji se izveštaj razmatra.U pravu ste da se ovaj problem vuče, ali da razjasnimo. Svima nama skoro već na kraju radnog dana treba da bude jasno da raspravljamo o izveštajima koje mi ne menjamo, već usvajamo zaključke matičnih odbora.Da Nina Pavićević. **Nina Pavićević** Zahvaljujem predsedavajuća.Poštovani predstavnici nezavisnih institucija, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani, danas ću u ime SPS govoriti o izveštaju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2019. godinu. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalni državni organ, nezavistan u vršenju svoje dužnosti, a radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti.Institucija Poverenika uvedena je u Republici Srbiji 2005. godine. Biraju ga narodni poslanici na pet godina, a Poverenik je dužan da svoj godišnji izveštaj dostavlja Narodnoj skupštini i ovo je 15 izveštaj po redu. U izveštaju za 2018. godinu konstatovano je da je 2018. godina, kao što rekoh, bila godina sa najviše izazova u radu i godina najobimnijeg rada. Isto se može reći do 2019. godinu.

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji se od 2019. godine koristilo u velikoj meri. Korisnici ovog prava su najčešće građani, udruženja građana, predstavnici medija i organi vlasti, političke stranke, advokati, privredni subjekti.Prava propisana Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja pripadaju svima pod jednakim uslovima i bez diskriminacija, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalnost, veroispovest, nacionalnu i etičku pripadnost.U oblasti zaštite podataka o ličnosti najvažnije je reći da se u avgustu 2019. godine počeo da implementira Zakon o zaštiti podataka ličnosti, što predstavlja samo početak u uređivanju pravnog okvira u ovoj oblasti.Godine 2019. je poverenik primio ukupno 14.000 predmeta, tačnije 13.989, od čega se više od polovine, tj. 6.760 odnosi na slobodu pristupa informacijama, 6.078 na zaštitu podataka o ličnosti, a 1.151 se odnosi istovremeno na obe oblasti delovanja Poverenika.Broj primljenih predmeta u 2019. godini predstavlja neznatno uvećanje u odnosu na 2018. godinu. Poverenik je tokom 2019. godine ostvario saradnju sa državnim organima, organizacijama civilnog društva i poslovnim udruženjima, kao i ostalim institucijama, što je za svaku pohvalu.Poverenik se može smatrati kao neka vrsta kontrolnog mehanizma i javnosti rada korisnika javnih sredstava, bilo da su u pitanju lokalne samouprave, državni organi, javne službe ili drugi organi i organizacije.Poverenik u svakom demokratskom društvu treba da bude institucija koja je medijator između građana i institucija i da svojim radom ublažava i rešava konfliktne situacije.Državni organi bi trebalo da na Poverenika gledaju kao na saradnika koji će doprineti stvaranju bolje saradnje sa građanima. Takođe, Poverenik treba da da ostvarivanjem svoje zakonom utvrđene funkcije da na primeran način ukazuje na probleme sa kojima se građani susreću u ostvarivanju svojih prava.Građani, Poverenik i državni organi su tri strane koje nikada ne trebaju biti u sukobu, već da zajedničkim snagama doprinesu ostvarivanju zakonskih prava građana.Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije će u danu za glasanje podržati ovaj izveštaj Poverenika, kao i ostale izveštaje koji se nalaze na današnjem dnevnom redu. Hvala.

i gospodo poslanici, uvaženi gosti iz nezavisnih državnih organa, danas ću govoriti o diskriminaciji na osnovu starosnog doba, znači, Izveštaj Zaštitnika građana, ali vrlo kratko.Pre svega, ne mogu a da ne izrazim svoje zadovoljstvo jer je po hiljaditi put vređana porodica gospodina Vučića, našeg predsednika. Ljudi, to je sramotno. Vi vređate institut predsednika. Hajde što vređate njega, ali što vređate njegovu decu, što vređate njegovu majku, sramota i dosta.Mi smo usvojili ovde kodeks ponašanja, ponašamo se u skladu sa zakonom, sa Poslovnikom, koliko, šta treba da se uradi da ovi ljudi prestanu da tako ružno govore, zamislite najnovije kletve. Ja sam to samo, valjda, u filmovima pročitala pa čula ovo i sva se ježim: „Da ti se zatre krvavo seme i pleme“. Sram vas bilo! Tako nešto može da priča samo očajnik, neko kome je pobijena čitava familija.Ljudi, o čemu se ovde radi? Šta je ovo? Mene je sramota da čitam ovo, ali dosta više. Zar pričate to o čoveku koji je iz pepela digao Srbiju. Zahvaljujući njemu smo respektabilna zemlja na svetu.Zahvaljujući njemu smo juče dobili donaciju vrednu više miliona evra da bismo mogli da snabdemo jednu čitavu Kovid bolnicu. Ljudi, zahvaljujući njemu, njegovoj harizmi, njegovom radu, njegovom patriotizmu.Hajde da vidimo šta da uradimo sa tim ljudima, neljudima. Neću više da pričam o njima, ali zaista potresem se, pa to su nečija deca. Kome da se zatre seme i pleme? Sram vas bilo! Treba da reaguju svi da se tako nešto nikada ne ponovi!Uzela sam, izabrala sam ovaj izveštaj Zaštitnika građana da vidimo kako je to sada. Vi ste vrlo iscrpno dali ovaj izveštaj i kako je to bilo nekada.Nekada je gospodin Saša Janković, vaš sat, od jedan sat vožnja biciklom po Adi Ciganliji, ali to je njegovo. Zamislite on je Zaštitnik građana bio, pa koga je on, mučenik, štitio? Znate šta je radio? Koristio državne resurse da bi sebi radio kampanju. To smo videli, prvi put se pojavio u ovoj Skupštini kad je bio predsednički kandidat. Sram ga bilo! Bilo ne ponovilo se.Kupio je sebi automobil, ženi automobil, koristio sve moguće da bi sebe ispromovisao. Kako je radio, tako je i prošao. Videli smo kako je prošao i nadam se da se više nikada tako nešto neće ponoviti. Čudi me da nije krivično odgovarao. Ako je hteo da se bavi politikom, zna se šta se radi. Da se otkaz, najnormalnije, svako ima pravo da se kandiduje za predsednika, molim lepo.O tome kako radi predsednik, kako radimo mi, kako radi ova Vlada, lepo su rekli građani Srbije, 60% birača je glasalo za nas, molim vas nemojte da nas vređate, nego samo lepo dajte program. Ako ste bolji, izađite na izbore, pobedićete.A

školovao, napravio od vas čoveka, nije zaslužio da mu na takav način vraćate, da ga diskriminišete, da ga zlostavljate, da ga omalovažavate. Na sreću, ovo je još uvek patrijarhalno društvo, tradicionalno, imamo zaista još uvek dobar taj sistem vrednosti, pa sam siguran da tako nije. Pročitala i nisam sigurna da je dobar procenat, da je 20% u starosti preko 65 godina zlostavljano na bilo koji način. Vidim ovde podatak da je 3,9% fizički zlostavljano. Zatim, 8% psihički, naravno tu su i zanemarivanja, oduzimanja imovine i to je nedopustimo.Zato ste vi tu da reagujete i mi sa vama zajedno, naravno, jer ste vi odgovorni direktno nama. Mi vas biramo i sigurna sam da ćete dobro odraditi svoj posao, ali me je iznenadila činjenica da je ipak to poprilično veći broj. Jedino što je dobro, to je da je u 2019. godini bio manji procenat diskriminacije, nego u 2018. godini. Verovatno zato što imamo ove izveštaje i zato što se dobro radi, pa su ljudi osvestili problem i rade državne institucije, organizacije, ustanove kao pomoć stari ljudima i tako nešto se više ne sme ponoviti. Siguran da će se sledeći izveštaj bazirati na podacima koji su opet za procenat manji, dok to ne iskorenimo.Milion i 400.000 ljudi u Srbiji ima preko 65 godina, skoro 23% su žene, više za 5% od muškaraca. Nije ni čudno, ima manje muškaraca, jer smo ratovali čitavog života, vodili odrambene ratove, u svim ratovima ginuli, i Prvi i Drugi svetski rat, ratovi devedesetih, bilo ne ponovilo se, ali je činjenica da su žene više izložene zlostavljanju i psihičkom i fizičkom i oduzimanju imovine.Zahvaljujući vašim preporukama koje mi se dopadaju, sigurna sam da će ih Vlada razmotriti, vidim da ste ovde spomenuli da treba ojačati kapacitete centara za socijalni rad, slažem se. Da treba zaposliti više lekara, psihologa, socijalnih radnika takođe i ono što je dobro je da ste spomenuli da treba da se vrši edukacija kompletne porodice za suživot sa starijom populacijom.Mi ćemo vaše zaključke izglasati i ono što je najvažnije, treba reći da smo zahvaljujući našem predsedniku juče dobili vakcine i da te vakcine idu upravo tamo gde treba, znači ranjivoj populaciji, a to je starima. Hvala.

o vašem izveštaju, odnosno o nekim njegovim aspektima koji su meni najbliži i koje možda smatram najaktuelnijim, budući da želim da budem što konciznija, ali neću propustiti priliku da kažem da je predsednik Narodne skupštine i predsednik SPS ove godine i formalno proglašen za džentlmena 2020. godine.Mislim da je to informacija koja je u kontekstu borbe za rodnu ravnopravnost izuzetno važna. Važno je da sve narodne poslanice znaju da će uvek imati snažnu podršku predsednika Skupštine Ivice Dačića.U vašem izveštaju ste naveli da je potrebno promovisati participaciju mladih i zbog toga želim da vam ukažem, a verovatno ste i primetili, odnosno demonstrirali smo da su mladi narodni poslanici i te kako sposobni da artikulišu mišljenje i interese građana Srbije. Ja sam danas četvrti mladi poslanike sa liste SPS koji govori, a treća narodna poslanica koja komentariše izveštaje koji su na dnevnom redu.U tom kontekstu kao mlada žena moram da istaknem pitanje koje se pred većinom mladih žena kad tada pojavi, napredovati u poslu, da li se dalje usavršavati, da li kako se to moderno kaže juriti karijeru ili je možda važnije požuriti sa brakom i porodicom. I da često je to ili ili, upravo zbog diskriminacije koju ste izveštaju detektovali, a koja se vrši na osnovu bračnog i porodičnog statusa.U sprečavanja, odnosno smanjenih mogućnosti za napredovanje na poslu, u strahu od otkaza i uopšte pogoršanja položaja na radnom mestu žene često odlažu odluku o stupanju stupanju u brak i odluku o potomstvu. Zato smatram da je borba upravo protiv ovog vida diskriminacije izuzetno, izuzetno važna. Smatram da će u godinama koje dolaze sve manje biti važna diskriminacija po osnovu pola, a sve važnija diskriminacija upravo po ovom osnovu jer će žene koje imaju porodične obaveze biti u nešto lošijem položaju u odnosu na one koje su od te odluke o potomstvu i braku odustale. Zbog toga su vaše preporuke u pogledu načina za usklađivanje rada i roditeljstva izuzetno značajne. Mi moramo podsticati poslodavce da ih što šire primenjuju.Evo, recimo rad od kuće se do sada retko primenjivao, a u vreme pandemije se pokazao kao jedan potpuno primenljiv radno-pravni mehanizam. Postoje i drugi radno-pravni mehanizmi koje ste naveli i mi moramo da ih stavimo u širu primenu. Naše društvo ne sme da osuđuje žene koje su se odlučile da prioritet stave na svoj poslovni uspeh. Isto tako ne smemo da osuđujemo žene koje su se odlučile da se u potpunosti posvete porodici

Isto tako moramo omogućiti ženama da spoje te dve uloge. U tome veliki doprinos mogu da daju i muškarci ukoliko bi bili spremniji da preuzmu deo poslova oko dece.Evo, dece.Evo, smeška mi se narodna poslanica Sneža Paunović, koja me je jutros kada smo diskutovale rekla da ako budem apelovala na muškarce da preuzmu brigu o deci da se nikada neću udati. neću udati. Žena je zadržala svoju tradicionalnu ulogu. Žena je i dalje majka, žena je i dalje supruga, ali je sada i zaposlena, sada snosi i deo tereta izdržavanja cele porodice. Vidite, moderan muškarac, on želi ženu koja je uspešna, ali da nije uspešnija od njega. On želi ženu koju ne mora da izdržava, ženu koja zarađuje, ali da ipak ne zarađuje više od njega. Želi ženu koja je lepa, ali da ipak nije prelepa. Mislim da ti zahteva muškaraca i žena međusobno moraju da se usklade.Eto, vi ste i naveli da muškarci retko koriste odsustvo sa rada radi nege deteta, a zapravo to možda i ne bi bilo loše. Treba priznati da su žene neretko i uspešnije. Žene su danas uspešne, doktorke, profesorke, advokatice ali su isto tako i uspešna vojna lica, vozači kamiona. Mislim da će ta podela na muške i ženske poslove u nekom narednom periodu biti u potpunosti izgubljena.U svakom slučaju, poruka je da treba jasno da osudimo svaki vid diskriminacije žena i naročito one poslodavce koji na razgovorima za posao postavljaju pitanje o bračnim i porodičnim prilikama i planovima. Moramo ne samo da sankcionišemo nego da učinimo da se takvih pitanja stide.Ovim stide.Ovim bih završila temu o rodnoj ravnopravnosti i kao socijalistkinja moram da se osvrnem na naše stare, na naše bake i dece koji su izgradili ovu zemlju i kojima dugujemo zahvalnost i moramo da se borimo da oni svoje zrele godine provedu u najmanju ruku dostojanstveno. Verujem da ćemo svi mi jednog dana biti bake i deke i to takve da ćemo biti dostojni poštovanja naših unuka.Za kraj iskoristila bih priliku, pošto je ovo moje poslednje izlaganje u ovoj godini da građanima Republike Srbije čestitam novu 2021. godinu sa osnovnom željom da korona virus što pre postane jedna ružna uspomena i da u novoj godini stvaraju prelepe, prelepe uspomene i mnogo zdravlja i veselja. Hvala vam.

zato što sam imao i prilike da budem učesnik toga sa druge strane i želim da podelim određena iskustva koja imam i imam određene predloge.Prva

da u javnom sektoru, ko koristi javne finansije, jednostavno da kaže da li se to radi dobro, da li ne i prvenstveno da usmeri da to se radi onako kako treba.Mislim

iz razloga što svaka kontrola, svaka inspekcija, svaka dobronamerna stvar, a mislim da je to DRI, je ta koja jednostavno, prvenstveno upućuje kako treba raditi pravilno koristiti sredstva. Ona jeste mlada, možda je među najmlađim, ali njeni efekti se vide jako dobro.Ono drugo što se postiže radom DRI, to je ujednačavanje kriterijuma u radu sa finansijama. Znate, dok nije bilo ove institucije jednostavno svi smo mi čitali zakone, svi smo mi mislili da radimo najbolje, međutim kada kontrola prođe i svakom od korisnika javnih finansija usmeri ga kako treba da radim, mislim da se onda na nivou cele države ujednačuje ili ujednači sistem rada sa finansijama.Mislim da je to jako dobra stvar. Ti korisnici javnih finansija mogu međusobno da komuniciraju naravno u jednom pozitivnom smislu, u smislu da to najbolje rade.Treća

jednostavno predlaže nadležnima promenu zakonske regulative i podzakonske regulative. To je jako dobra stvar i mislim da je to jedna od najbitnijih stvari koje oni mogu da doprinesu jednom dobrom radu u buduće.Vidim da je ovde u izveštaju rečeno šta je prihvaćeno, šta se predlaže, a nije prihvaćeno itd. Mislim da je to jako dobra stvar i da na tome treba istrajavati i nadležnima koji donose, odnosno predlažu zakone, naravno da deo tih propisa se donosi u ovoj Skupštini, deo verovatno na nivou Vlade, deo na nivou ministarstava i drugih subjekata, jednostavno iskustvo koje vi nosite mislim da daje dobre dobre predloge i dobra rešenja. To treba da nastavite, da budete uporni u svojim predlozima.U okviru toga, ja hoću da kažem nešto i stalno istrajavam na tome da jednostavno objasnim

10%.Šta to znači? Znači da ukoliko imate mogućnosti kada donosite budžet za sledeću godinu vi predvidite da ako vam je budžet 500 miliona da možete još 50 miliona da potrošite preko tih 500 miliona, naravno ako imate sredstava.Šta biva ako imate i više sredstava,

praksa.Znate, pogotovo je to, budžet se donosi na nivou godine, ali kod malih opština koje imaju male budžete, recimo zna se da će kroz naredne dve, tri, četiri godine da se radi neka veća investicija gde treba da učestvujete vi kao mala opština sa više sredstava.Naravno, ako ste dobri domaćini vi ćete u dve, tri, četiri godine da ostavljate deo sredstava da bi u trećoj, četvrtoj godini koristili za jednu veću investiciju na vašoj teritoriji. Vas posle ograniči to, tih 10% da ne možete da prekoračite taj budžetski deficit, što je apsurdno.Zato, ako neki opštinski budžet ili gradski budžet, prvenstveno mislim na male opštine, rekao sam iz kojih razloga, ako redovno servisira budžetske korisnike, znači plaća sve račune, odnosno potrebe koje budžet inače plaća, ako sve obaveze ili račune plati, na nuli je, što se tiče računa i plaćanja. Ako nemate ni jednog kredita, zaduženja, a imate sredstva na računu zašto takvom budžetu ne bi dozvolili deficit da bude više od 10% u tim posebnim slučajevima?Zato predlažem da i dalje istrajavamo na jednoj dobroj, pozitivnoj stvari, jer samim tim mi dižemo tu opštinu. Ako dižemo pojedine opštine i gradove, dižemo i celu Srbiju. Zašto bi ta sredstva stajala zarobljena?

treba da se, budžetska sredstva, koriste na pravi način, ne da stoje stalno u banci, nego da se ona okreću kroz dobre investicije u ovoj Srbiji.Zato mislim da, i predlažem, da i dalje istrajavamo, odnosno prvenstveno vi, a mi kao poslanici da podržimo takvo rešenje.Evo, s tim ću završiti, mislim da ste vi kao institucija, dobrodošli svuda gde se koriste sredstva javnih finansija. Dobro došli i hvala vam. Hvala vama.Sada reč ima narodni poslanik Vojislav Hvala, uvažena predsedavajuća.Samo da podsetim kolege da možemo da nastavimo malo ležernije da komuniciramo zato što više nema direktnog prenosa. Znači, trenutno RTS je ženska odbojka Ub- Železničar. Naravno, želim da bolja ekipa pobedi, a mi da nastavimo da radimo ovo zašta smo se danas okupili.Prvo moram da kažem, i koleginici Dubravki Kralj, vidim da je i ona izašla, ali da je izrazila sumnju u svoju udaju, kako je posavetovala njena koleginica iz SPS-a, da neće moći da se uda zato što očekuje da mora da nađe muškarca, tj. da je nemoguće naći muškarca koji prihvata 50% kućnih poslova.Obzirom sada da su ovde i koleginice iz rodne ravnopravnosti ja sam siguran, znači, uprkos jednoj takvoj činjenici da će koleginica Kralj, tj. da će se za nju sigurno naći neko ko prihvata tih 50% kućnih poslova.Danas na dnevnom redu, kada su u pitanju ove četiri institucije, je i Izveštaj za koji svakako moramo, ne mislim moramo, ne moramo da glasamo, ali ja sam siguran da ćemo svi da glasamo i da ćemo da usvojimo te vaše izveštaje.Moram da pohvalim sve četiri nezavisne institucije. To je sigurno.Prvo,

vas se možda taj rast nekako najlakše vidi, jer ste vi u početku sa skromna dva tima danas uspeli da dođete na već nekih 13 ozbiljno obučenih timova za kontrolu finansija u javnom sektoru.Svakako sektoru.Svakako da vaši izveštaji i da vaš rad mogu da doprinesu boljem sagledavanju, pre svega, poslovanja svih tih javnih institucija, kada smo u pitanju mi narodni poslanici kojima ste vi dužni da podnosite ovakve izveštaje.Ono što je činjenica je da ste ne samo forme radi prisustvovali u svim tim kontrolama. Danas smo imali više takvih razgovora i vi ste podneli i veliki broj prekršajnih prijava, krivičnih prijava, itd.

to pričam? Vi ste danas u jednom trenutku polemisali sa predsednikom poslaničke grupe JS, Draganom Markovićem Palmom, koji je pokušao iz prakse, iz nekog tog političkog života na lokalu da vam ukaže na određene nedostatke tih kontrola. Jedan od primera je, recimo, bilo i čišćenje snega, gde je gde je grad dobio prijavu zato što nisu dobro odradio javnu nabavku. On vam je rekao da ne postoji svaki put mogućnost da se uradi tačno javna nabavka. Mi ne znamo koliko će snega da padne. Ne znamo koliko dugo će sneg da pada, a ono što se očekuje od lokalnih i gradskih vlasti je da ulice budu čiste.Ja sam siguran da je većina kolega koja sprovodi lokalnu vlast ako treba da bira između prekršajne prijave koju će neko da plati i toga da ulice budu čiste, verujte mi, 99% će da kaže – hoćemo da ulice budu čiste.Isto čiste.Isto tako, iz vaše te prakse koja, kažem, već nije mala i vi ste obišli opštine i gradove, ja mislim da je dobra stvar da vi to iskustvo, pre svega dobro iskustvo, ne samo loše primere, nego i dobro iskustvo, prenosite na vašim predavanjima i drugim kolegama koji vode opštine i gradove.Svakako, ja mogu da pohvalim, a i na jednom Odboru za finansije sam sa vama o tome diskutovao, predlog i realizaciju projekta da se konkretno u Jagodini svi građani voze besplatno i da se za taj prevoz na celoj teritoriji koja ima preko 100 sela izdvaja iznos koji neki gradovi u apsolutnom iznosu plaćaju onom ko prevozi prevoz, pri tom da građani moraju i oni da plate prevoz. Slažete se da je to nešto što treba da bude preporuka i drugim opštinama i gradovima.Ne znam koliko je u vašoj mogućnosti, ali voleo bih da uradite jednu analizu, kada su u pitanju transferna sredstva koja se daju opštinama i gradovima sa nivoa Republike. Znači, Republika ima jednu određenu kasu koju se trudi da na najbolji mogući način svima rasporedi.Jedna od primera je, recimo, moja Vrnjačka banja koja od transfernih sredstava dobija 80 miliona godišnje, a drugi grad koji je naš prvi komšija, Trstenik, nemam razloga da ne kažem, i pozdravljam koleginicu Milenu Turk, bila je i naša koleginica ovde, a vodi danas kao predsednica opštine Trstenik, da Trstenik još od nekog vremena, od pre nekih desetak godina ima 450 miliona sa manje, više sličnim parametrima koje ima Vrnjačka banja.Znači, ja ovde ne kažem da bilo kome šta treba da se uzme, nego samo da se povede računa da se nekima drugima nešto što im sleduje da.Ono što smatram da bi trebalo da bude akcenat mog današnjeg obraćanja je jedan predlog jedan predlog DRI ili uopšte kolegama koje su ovde prisutne da možda trebamo da razmišljamo još o jednoj nezavisnoj instituciji, koliko god se one nekim sviđale ili ne. najbitnije je da svi shvatimo da su upravo one jedan od mehanizama kako mi možemo da vršimo određeni nivo kontrole.Pošto mi ističe vreme, trudiću se da budem što koncizniji, a to je da napravimo nezavisnu instituciju koja će se baviti kontrolom organizovanosti posla u okviru javnih preduzeća.Primer, cenu struje određuje država, energenata određuje država. Kad je u pitanju cena vode, opštine i gradovi određuju koliko košta kubik vode. Imamo raspon od 28 dinara do 100 dinara cene vode kad su u pitanju fizička lica, da ne pričam koliko je kada su pravna lica u pitanju, što znači da isto preduzeće na istoj teritoriji sa približno istom površinom vodovodne mreže ima 50 radnika, navodim primer, a drugo ima 250. Naravno, da ovo gde ima 250 uvek mora da traži veću cenu vode.Mislim da je to jedan od mehanizama gde bi mi sa ovog nivoa Skupštine, mogli da uspostavimo određeni nivo kontrole. Kažu, šta vi imate da kontrolišete javna preduzeća. Imamo, što ne možemo. Kome je kontrola mogla da nanese štetu. Narodna skupština kontroliše vojsku, kontroliše policiju preko svojih odbora, zašto ne bismo mogli da vršimo kontrolu rada javnih preduzeća na nivou opština i gradova. Mislim da je to ispravno, mislim da to trebamo.Kolega Arsiću, voleo bih da mi samo kažete, zašto ne možete? Kontrola nikome ne može da smeta. Znači, od toga bukvalno svi možemo da imamo koristi.Pošto

ćemo mi iz poslaničke grupe JS da podržimo sva četiri izveštaja. Ja ću da vam poželim sreću u daljem radu. Ono što je rekao gospodin Dragan Marković Palma, svi ovde zajedno morate da budete dostupni svakom od građana. Ovo ne pričam tendenciozno da se bilo kome uputi kritika, nije ni on danas uputio, nego prosto, ovo sada nije u javnom prenosu, ali kada je bilo u direktnom prenosu, bitno je da građani znaju da ste vi, pre svega, svi otvoreni za saradnju sa sima. Hvala. Hvala vama.Potrošili ste vreme predviđeno za vašu poslaničku grupu.Molim narodne poslanike da se ne obraćaju direktno jedni drugima više.Pravo na repliku narodni Dame i gospodo narodni poslanici, valjda mi kao narodni poslanici smo se zakleli da ćemo poštovati Ustav Republike Srbije, i da se manemo više tih populističkih priča oko toga kako hoćemo da zaštitimo građane Srbije od njihovih javnih preduzeća na lokalnom nivou.Ne možemo da radimo mi tu kontrolu. Da li mi dajemo saglasnost na cenovnik javnih preduzeća gde su gradovi i opštine? Mi ne dajemo. Da li bilo koji cenovnik javnih usluga može da bude primenjen pre nego što odbornici koji jesu vlasni za to, daju saglasnost? Ne može biti primenjen.Znači, mi smo na republičkom nivou. Kontrolišemo republička preduzeća. Odbornici u jedinicama skupština lokalnih samouprava kontrolišu svoja preduzeća i nemojte taj posao da im oduzimate. To je njihovo, to je njihova opština, to je njihova odgovornost, to su njihovi građani, to su njihove komšije.Zamislite da sad ja kao narodni poslanik iz Požarevca idem da kontrolišem kolika je cena vode, recimo, u Jagodini. Kako bi me pogledao predsednik vaše stranke, Dragan Marković Palma? Rekao bi mi, izvini nisi nadležan ti si poslanik, to rade odbornici. Nemojte da mešate te dve stvari. Zato i postoje, ne tri grane vlasti, nego tri nivoa vlasti: republički, pokrajinski i lokalni. I ako republika krene da vrši neki nadzor nad radom i autonomne pokrajine i lokalne samouprave, onda one gube smisao. Onda postajemo klasična centralizovana država koja ima samo jedan nivo vlasti, a to je Narodna skupština. To nije u skladu sa Ustavom.

Znate šta, ako ste već hteli po Poslovniku, sve da bude, gospodin Arsić je dobacio meni s mesta, ja sam mu krajnje kulturno odgovorio, ali nemam ništa protiv da se otvori diskusija na ovu temu.Znači, ja nisam rekao da narodni poslanici trebaju da kontrolišu. Čisto sumnjam i da su svi dovoljno obučeni da mogu da se bave takvim poslom. Ja sam upravo rekao da gospoda iz DRI u skladu sa njihovim iskustvom i kapacitetom koji se, Bogu hvala, povećava, trebaju da razmišljaju o takvom načinu kontrole. Mi ovde nikome ne uzimamo nikakva prava, kontrola ne može nikom da šteti. Ako ide u prilog građanima, to je, gospodine Arsiću, naš posao.

Ako trebamo da otvaramo i da se borimo za radna mesta, to ne treba da bude popunjavanje na silu javnog sektora, nego upravo, treba da se borimo za dovođenje investitora, kao što to radi predsednik države, kao što to rade ministri, ako hoćete ponovo, i kada pominjete i kao što radi i Dragan Marković Palma. To je posao svakog gradonačelnika. Dovođenjem investitora otvaramo otvaramo mesta u realnom sektoru, a tako svima ostalima olakšavamo da mogu da rade svoj posao i da imamo veće prihode.Nemojte da shvatite ništa pogrešno u mom nastupu, krajnje je dobronameran. Hvala.

ali znate šta? Kada se kao narodni poslanik odričete makar dela svog suvereniteta teško ćete ga više ikada vratiti. To što jednom nekom date, više skoro nikada ne možete da vratite.Mi smo pre, možda malo više od godinu dana, dali saglasnost za povećanje naknade korišćenja autoputeva,

Nije moguće. Tako da, nemojte da pod izgovorom kontrole uništavamo suverenitet naših kolega u jedinicama lokalnih samouprava. Državni revizor ima pravo da kontroliše poslovanje i republičkih i lokalnih javnih preduzeća, njihov način investiranja, održavanja mreže, da li je to svrsishodno, nije i tako dalje, ali neke nadležnosti Revizor nema.Nemojte da našim kolegama odbornicima uskraćujete prava za kojih su ih građani birali, jer onda se postavlja pitanje njihovog smisla, ništa drugo. Na kraju, ti ljudi odgovaraju, na nekim izborima pred svojim građanima. Ako su dobro radili, ako su imali dobre usluge, ako su pružali pristojne komunalne naknade prema svojim sugrađanima, biće ponovo izbrani, ako nisu zna se šta sleduje, politička kazna je nestanak sa političke scene. Moje diskreciono pravo je da odlučim kada ću zaključiti ovu raspravu. Replika se po pravu daje kada dolazi do uvredljivih izraza. Vi ste se obraćali jedni drugima dajući to pravo, bila sam zaista otvorena. Raspravićete o ovome na sednici Odbora za finansije, znam da ćete imati još nekoliko.(Vojislav

**Vojislav Vujić** Član 106. Ja sam pogrešno protumačen. Rekao sam minut i stvarno ne želim da otvaramo polemiku, ali samo da napravim paralelu zbog kolege Arsića.Recimo, ovde je prisutan gospodin Pašalić. Gospodin Pašalić je neko ko je u medijima bio prozivan zbog novog Nacrta Zakona o Zaštiti građana,

Poštovani narodni poslaniče, verovatno ste mislili na član 104. jer, 106. je dnevni red, mislim, mi pričamo o dnevnom redu, ali u redu, promašen član.Zaključujemo

ja želim da se osvrnem na redovan godišnji Izveštaj za 2019. godinu koji je podneo Poverenik za zaštitu, odnosno Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ne sada ispred Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, zato što taj odbor nije nadležan da podnese zaključak o tom izveštaju Narodnoj skupštini, kao što je to učinio, da tako kažem, matični Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, već iz jednog drugog razloga, zato što je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo bio nadležan za sprovođenje procedure za izbor Poverenika. Nedavno smo mi Narodnoj skupštini predložili i izabrali vas, gospođo Janković, da vam damo dalje poverenje za novi mandat.Zbog toga smatram da je raspravljanje u plenumu o sadržini i suštini Izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od velikog značaja, jer samo saradnja i zajednički rad na ovako osetljivim pitanjima kao što su diskriminacija i ravnopravnost može dovesti do rezultata koji će se, naravno, na kraju najviše ticati građana Srbije.Kada govorim o građanima Srbije, ne mislim samo na građane Beograda niti velikih gradova, već mislim i na sve one koji su u nekim udaljenim mestima ili selima, koji su fizički daleko od institucija, ali to nikako ne sme da znači da su daleko od ostvarivanja svojih prava ili ne sme da znači da je logično da trpe ili da se susreću sa diskriminacijom i neravnopravnošću.U tom smislu, ja mogu i da vas pitam koliko su česte pritužbe takvih ljudi koji se nalaze dalje, fizički daleko od institucija ili koliko su oni zapravo upoznati sa vašim nadležnostima, na koji način bismo mi mogli da ih upoznamo sa nadležnostima nezavisnih tela tela odnosno institucija koje postoje u našoj zemlji, jer pretpostavljam da bi uloga lokalne samouprave u tom trenutku bila možda čak i presudna?I kada smo kod lokalnih samouprava, želim da kažem da mislim da je Niš krenuo korak dalje u suzbijanju diskriminacije. Naša zgrada opštine je sagrađena davno i tako je postavljena da je tek skoro prilagođena za invalide, međutim, taj ulaz u opštinu jeste omogućio invalidima da uđu u opštinu, ali im nije omogućeno da se popnu na drugi, treći ili četvrti sprat, da bi mogli da ostvare svoja prava ili da se interesuju oko predmeta koji se vode kod službenika javne uprave.Želim da kažem i to da, zahvaljujući vašoj pomoći, zahvaljujući resornom ministarstvu odnosno Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i zahvaljujući jednoj odbornici, Jasmini Barać, koja je gradska odbornica sa invaliditetom i koja je pokrenula tu inicijativu, ta zgrada će se prilagoditi invalidima. Zgrada će dobiti lift i oni će moći mnogo moći mnogo lakše da ostvaruju svoja prava.Ja sam zapravo ovim pitanjima odnosno primerima htela samo da istaknem na kojim sve stvarima treba da se radi, da su to neke svakodnevne stvari koje možda iz našeg ugla ne znače mnogo, ali iz ugla nekih drugih ljudi znače mnogo, ukoliko želimo da držimo određeni nivo u ovoj oblasti o kojoj sam ja danas izabrala da govorim.Ono što jako smeta i ono što šalje ružnu sliku jeste govor mržnje koji može da se vidi na određenim medijima i društvenim mrežama, koji nije više uperen samo i isključivo prema predsedniku Aleksandru Vučiću već i prema njegovoj deci, to osuđuju, ali mislim da to više nije dovoljno, mislim da moraju da reaguju nadležni državni organi, jer se već dovodi u pitanje i njegova bezbednost i bezbednost njegove porodice.Sa druge strane, imamo jednu odluku jednog od sudova u Beogradu koji je zabranio urednici jednog portala da se objavljuju informacije koje su vezane za aferu Dragana Đilasa koja je vezana zapravo za aferu izgradnje Mosta na Adi. Ja se prosto pitam kako ni jednom sudu ili ni jednom drugom državnom organu nije palo na pamet da se zabrani da se iznose i da se pišu gadosti o deci predsednika Republike? Zašto je sa jedne strane normalno i ispravno za sud da građani budu uskraćeni za informacije na koji način je Dragan Đilas trošio budžet grada Beograda dok je vodio Beograd, a nije ispravno da se svi građani, sva deca i deca predsednika Republike, zaštite od pretnji, psovki i uvreda?Mislim uvreda?Mislim da je strašno da se na takav način vodi politička borba. Naravno, koriste se neke psihološke metode kojima oni žele zapravo da oslabe Aleksandra Vučića, iako su i sami svesni da se to nikada neće desiti. Smatram da državni organi treba da reaguju. Treba da reaguju i institucije kao što je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, čim se u javnosti pojavi tako nešto, a ne možda samo po pritužbama građana. Ako je potrebno da mi reagujemo u parlamentu, a na taj način što ćemo menjati Krivični zakonik ili ćemo pooštravati odredbe bilo kojih drugih zakona, onda da i mi uradimo svoj deo posla. Jer, oni koji vređaju i oni koji okreću glavu od toga su oni koji kažu – nema veze, ne radi se o meni, nije važno, ali oni su ti koji bi trebalo da pomisle kako bi njima bilo da se o njima radi, da se, na primer, protiv njih vodi najprljavija medijska kampanja koja se vodi protiv Aleksandra Vučića proteklih godina.Dakle, nemojte dirati decu i porodicu. Porodica je stub jednog društva, a u političku arenu možete argumentima. Srpska napredna stranka je uvek bila spremna i uvek će biti spremna za takvu vrstu borbe. Hvala.

danas se pred nama nalaze jako bitne tačke dnevnog reda za sve građane Srbije, a posebno za one koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, kojoj i sama pripadam, a to sa ponosom govorim. U ovom parlamentu želim da ističem to kako bi se promenila slika koja prati Rome decenijama. Želim da pokažem da postoje obrazovani, vredni ljudi, koji su sposobni da unaprede položaj Roma u

manjine.Neophodno je da veći broj pripadnika romske nacionalne manjine bude uključen u rad ministarstava, pogotovo onih koji imaju dodirnih tačaka sa oblastima koje su definisane strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.Kad kažem ministarstva, mislim na tri ključna koja su bitna za položaj ove nacionalne manjine, a to su: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.Visokoobrazovani Romi koji imaju odgovarajuće kompetencije mogu obavljati i funkcije državnih sekretara, pomoćnika ministara i saradnika. Imajući u vidu činjenicu da je i predsednik Aleksandar Vučić dao predlog Vladi da ima veći broj zastupljenih pripadnika nacionalnih manjina koji će ući u držanu administraciju ne samo kako bi ispunili neku kvotu, kako bi se Romi našli na bitnim pozicijama, već zato što su obrazovani i kompetentni za unapređivanje i rešavanje niza problema sa kojima se susreću pripadnici ove nacionalne manjine.Nedavno sam pročitala knjigu „Grad bola“, koju je napisao Meti Kamberi. Knjiga je bol dečaka koji je doživeo ono što nijedno dete ne bi trebalo doživeti, a to je da prosi, da zavisi od tuđe milostinje. Iz tog razloga preporučujem ovu knjigu jer jedino na taj način ćemo uspeti da pomerimo sopstvene granice i lakše ćemo razumeti jedni druge.Neophodno je nastaviti kontinuirano na suzbijanju nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi, kontinuirano preduzimanje mera za ekonomsko osnaživanje i podsticanje Roma i Romkinja, takođe i u pogledu pristupa adekvatnog stanovanja, zdravstvenim i obrazovnim uslugama, kao i eliminisanju diskriminacije.Diskriminacija diskriminacije.Diskriminacija je jedan oblik nasilja. Ne možemo ga potpuno iskoreniti, ali možemo u velikoj meri promeniti kroz donete zakone. Dosta toga je urađeno po pitanju Zakona o diskriminaciji. Takođe, i rešavanje problema o ostvarivanju građanskih prava, kako bi bili pravno vidljivi, omogućen je naknadni upis u Matične knjige rođenih, državljanstva, lična dokumenta i isprave.Vlada Republike Srbije u proteklom periodu veliki posao je obavila po pitanju ljudskih i manjinskih prava, naročito formiranjem Ministarstva koje u svom domenu nadležnosti nosi naziv obuhvaćen ljudskim pravima.Moje današnje izlaganje želim da bude samo podstrek kako Vladi, tako i svim građanima Srbije da nastavimo svi zajedno da radimo na poboljšanju života i uslova romske zajednice. Uverena sam da ukoliko nastavimo ovim tempom da donosimo zakone, unapređujemo ih i sprovodimo, položaj ove zajednice biće unapređen.Optimizam mi uliva do sada preduzeti koraci od strane Vlade, ali pre svega predsednika Aleksandra Vučića, koji se trudi da temeljno poboljša standarde života, kako ove nacionalne manjine, tako i svih građana Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem.Pošto na listama nema više prijavljenih, predlagači, ali bih molio zaista da budu kratki.Milan Marinović, izvolite. Hvala. Trudiću se zaista da budem kratak, samo ću se ukratko osvrnuti na nekoliko komentara koji su pojedini poslanici dali, a tiču se postupanja u mojim oblastima.Gospodin Dragan Marković Palma je rekao da treba doneti odgovarajuće zakone koji će olakšati rad lokalne samouprave.Gospodin poslanik Samir Tandir, rekao je da zakoni treba da budu usklađeni sa potrebama lokalne zajednice.Doktor Muamer Bačevac je rekao podrška osnivanju lokalnih kancelarija od strane nezavisnih državnih organa.U vezi toga, samo bih rekao da sam ja o tome pričao sa ministarkom državne uprave i da Poverenik planira, ukoliko se stvore uslovi, a nadam se da će te vi doneti takvu odluku kada budete izglasavali zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da otvori područne jedinice u pojedinim lokalnim samoupravama. Kojim bi to bilo, sada videćemo, ali svako bi bilo na korist ostvarenja prava i bilo bi u korist decentralizacije i došli bismo bliže građanima građanima kako ne bi morali za svaku zaštitu prava u ove dve oblasti da se obraćaju Beogradu.Što se tiče diskusije gospodina poslanika Nebojše Bakareca, pitanje zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama idealna prilika da se to reguliše je upravo ovaj rad na Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i videćemo da to uradimo.Na komentar gospodina poslanika Đorđa Komlenskog u vezi portala sudova, obratićemo pažnju. Ja mislim da nema nikakvih problema da se to reši. I samo bih rekao još par reči, pošto nisam zbog poštovanja protiv epidemioloških mera bio na odboru kada je razmatran naš izveštaj, rekao bih par reči samo o predlogu Odbora za pravosuđe u odnosu na naš izveštaj.Apsolutno podržavam predlog zaključaka koji je predložio Odbor Narodnoj skupštini. Drago mi je da su moji predlozi koji se tiču u oblasti slobodnog pristupa informacija od javnog značaja i zaštite podataka prihvaćeni, da Narodna skupština poziva Vladu da se Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaj što pre promeni i da se strateški okvir u oblasti zaštite podataka o ličnosti poboljša i da se na njemu radi.Ja sam zahvalan Odboru, da kažem „a posteriori“ pošto su predložili zaključke. Unapred sam zahvalan Narodnoj skupštini i plenumu, ako podrže ove zaključke, jer će to biti na dobrobit ostvarenja oba prava. Hvala vam.

vodim.Odgovoriću na nekoliko pitanja, ali redom onako kako su narodni poslanici i pitali. Pre svega, potpredsednica Narodne skupštine, gospođa Elvira Kovač

odredbu koja se odnosi na nejednak položaj žena u poljoprivredi i na duži period naknade koja se obračunava, koja se odnosila na 24 meseca, odnosno na 18 meseci, u odnosnu na druge žene da se obračunava naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, očekujemo da ministarstvo otkloni u najkraćem mogućem roku. Još uvek ostaje ona odredba koja nije razmatrana, koja se odnosi na takođe inicijativu za ocenu ustavnosti da roditelj ne može koristiti pravo na porodiljsko bolovanje, ukoliko je dete ostvarilo pravo na tuđu negu i pomoć. Mi kažemo da se tu radi o dva različita titulara.Pitanja gospođe Selme Kučević i gospodina Samira Tandira više je konstatacija, ali informacije radi, bez obzira što se ne radi o 2020. godini samo da kažem da smo mi razmatrali pritužbu Bošnjačkog nacionalnog veća i utvrdili da nema diskriminacije i da je Ministarstvo prosvete obezbedilo nastavu na bošnjačkom jeziku na regionalnoj televiziji, tako da u Sandžaku naša deca koja su pripadnici bošnjačke nacionalne manjine mogu pratiti na bošnjačkom jeziku nastavu.Takođe, na pitanje gospođe Jelene Žarić Kovačević, koje se odnosi na odakle pristiže najveći broj pritužbi, da li smo prepoznati van Beograda, jer se, potpuno sam saglasna da naši građani žive i van Beograda i da smo dužni da njima posvetimo posebnu pažnju.Najveći broj pritužbi primljen je kao i prethodnih godina iz beogradskog regiona, 36%, ali prošle godine je to bilo više od 50 u Beogradu, što znači da ipak imamo napredak. Sledi region Šumadije i zapadne Srbije, zatim region južne i istočne, zatim Vojvodina i Kosovo i Metohija.Ostaje i dalje da treba da radimo više i da budemo još više dostupni građanima van Beograda, a bili smo sve vreme u kontaktu sa gospođom Jasminom Barać Perović u rešavanju njenog problema pristupačnosti. Drago mi je da je u Nišu taj problem rešen.Htela bih posebno da se osvrnem na tri izlaganja koja su meni bila jako važna i upečatljiva, a to je izlaganje narodne poslanice, gospođe Dubravke Kralj. To je zaista bio jedan izuzetno izuzetno analitičan pristup ovoj temi. Odavno nisam čula od mlade žene takav jedan pristup i razumevanje demografskih problema, jer se uvek kada govorimo o problemima nedovoljnog rađanja dece, onoliko koliko bi smo mi voleli da vidimo i ispravim našu demografsku strukturu, popravimo, nekako se priča o ženama i uvek je priča o novcu, a vi ste pričali o ključnoj stvari – usklađivanju rada i roditeljstva i svega onoga što mi i sve žene i muškarci želimo, da budemo ostvareni i na poslu i u svojoj kući. Mislim da neće biti nikakav problem da vi kao mlada žena progovorite da muškarci treba da preuzmu više porodičnih obaveza, jer mnogi od njih to već rade i želeli bi možda i da im se prizna da su oni istinski dobri roditelji.Mislim da muškarce često, nekada, zapostavljamo tu njihovu ulogu. Hvala što ste se osmelili da o tome govorite i hvala vam što ste primetili našu vrlo iscrpnu analizu oko prisustva mladih. Mi smo dali inicijativu 2020. godine. Ovde imam, ali nemam dovoljno vremena da vam prikažem detaljno koliko je zapravo mladih ljudi prisutno u lokalnim samoupravama, ali danas zahvaljujući poštovanju te preporuke, imamo i ovakav mnogo veći broj mladih na nacionalnom nivou koji učestvuju u donošenju ali i na nivou lokalnih samouprava.Htela da se osvrnem na izlaganje narodnog poslanika, gospodina Marijana Rističevića koga sam vrlo pažljivo slušala htela bih da kažem da osuđujem apsolutno napad na ugrožavanje vaše bezbednosti i pretnju, ali ja mislim da je jako važno da se konstatuje da ja lično nisam tužiteljka i ovde ne sede tužioci. Tako da mislim sam potpuno saglasna sa vama da svi treba da radimo svoj posao.Još jedna stvar, mislim da nema potrebe za osnivanjem posebne institucije zaštitnika Seljaci su takođe isto ravnopravni i vrlo važni građani naše države i želim da vam kažem da smo se mi posebno o ovoj temi posvetili, posebno ženama i dali preporuke za posebnih podsticaja za žene i mlade u poljoprivredi, kao i za relaksiranje imovinskih uslova za ostvarivanje novčane socijalne pomoći za naše najstarije sugrađane kojima je uskraćeno pravo samo zato što imaju 0,5 hektara zemlje, što ništa ne znači ako je zemlja zaparložena i ako oni kao stariji ljudi ne mogu da ostvaruju prihod, ali sam saglasna sa vama da ima puno prostora da tome posvetimo još više pažnje, što ćemo u naredne dve godine posebno raditi.Takođe, izlaganje narodnog poslanika, gospodina Komlenskog mi je takođe ostalo onako vrlo upečatljivo zato što je konstatovao da se iza naših izveštaja zapravo radi o sudbinama ljudi, da je jako bitno da pričamo o sudbinama ljudi i da nekako su ovde ljudski životi i njihova ostvarena i ne ostvarena prava. Na tome vam hvala i zato mislim da u narednom periodu možda i naše izveštaje treba razmatrati odvojeno kako bismo imali priliku da mnogo više razgovaramo, jer se ispostavilo da su nezavisne institucije i Narodna skupština jedni drugima i te kako potrebni svakome naravno iz iz različitih razloga, a i vaše izlaganje sam shvatila da je jako bitno umeti i čuti i tišinu, jer mi se bavimo zaštitom onih koji su najslabiji među nama, a oni nekada nisu tako dovoljno glasni. Tako da treba da naučimo svi da čujemo i tišinu.Na kraju, posebna zahvalnost i moje veliko poštovanje narodnoj poslanici Sandri Joković koja se osmelila i koja naročito ističe i želi da kaže i javno da istakne svoju nacionalnu pripadnost kao Romkinja, zato što jeste važno da imamo mladu ženu spremnu da istakne i da Rominije jednako problemi, već su to mladi, obrazovani ljudi, sposobni, veliko naše bogatstvo sa ogromnim kapacitetima.Mislim da je jako važno što ste vi danas u Skupštini jer samo zajedničkim snagama kada parlament istinski izražava realnu sliku našeg stanovništva i kada svi zajedno radimo na izmeni kulturnih obrazaca i stvaranju bolje i uspešnije i pravednije Srbije u kojoj svi želimo da živimo, samo tako zajednički u partnerstvu svi jedni sa drugima, i kao što reče gospođa Kralj, i muškaraca i žena i svih nacionalnih manjina i uvažavajući sve naše različitosti možemo da napravimo to društvo u kome želimo da živimo.U tom smislu Poverenik svima vama stoji na raspolaganju, ne samo kada razmatramo ove izveštaje, nego svakog dana kada god smatrate da možemo da razgovaramo o bilo kojoj temi. Hvala vam na pažnji.

na obraćanje građanima može da se odgovori floskulama da se piše neka vrsta proizvoljnih konstatacija, a može da se odgovora ozbiljno sa ciljem da se reše problemi građana. Tamo gde je moguće Zaštitnik građana odgovara odmah. Često i u roku od 24 do 48 sati. Negde gde je potrebno duže vreme ili iz razloga što je kompleksiji problem ili tamo gde je nedostajalo izjašnjenje institucije kojoj se obraćamo postupci traju duže, ali to svakako ne znači da je veliki broj nerešenih slučajeva.Odgovor poslanici Selmi Kučević je da kada se Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine obratio nama, to je bilo u julu 2019. godine, mi smo se u avgustu mesecu obratili RTS. Pošto nam nisu u predviđenom roku odgovorili, što je urgencija, dobili smo odgovor koji je Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine upućen u junu 2020. godine. To je što se tiče postupanja u tom predmetu koji je završen po nama.Što se tiče pitanja gospodina Vojislava Vujića na to i konstatacija da sam više puta kritikovan iz razloga što sam smatrao da treba da se nalazi u novom zakonu, a to je da Zaštitnik građanina ili neka nezavisna institucija kontroliše sudsku upravu, to je posledica toga što 82% svih presuda suda u Strazburu po tužbama naših građana odnosi se na pravo na pravično suđenje, na suđenje u razumnom roku, na izvršenje sudskih odluka i samim tim jedan od isticanih problema koji se nalaze i pred ovom Skupštinom to je dužina trajanja sudskih postupaka. Moram da naglasim i to da Zaštitnik građana će se uvek odupreti svakom napadu na bilo koju instituciju ako taj napad nije u skladu sa zakonom.Po članu 8. Zakona o javnom informisanju i medijima svi funkcioneri moraju, uključujući i mene, da tako kažem kolokvijalno, trpe javnu kritiku, ali to ne znači da možete da im crtate metu na čelu jer je zakonom vrlo jasno uređeno kako se kontroliše i ko postupa kada se smatra da sudija nije svoj posao obavio adekvatno. To je uređeno Zakonom o sudijama. Postoji i u VSS disciplinski tužilac. Postoji disciplinska komisija koja je dvostepena, kojoj se može obratiti svaki građanin Republike Srbije.Ono što takođe hoću da kažem to je da prema članu 3. Zakona o uređenju sudova ne mogu sudske odluke biti van sudske kontrole. Sa jedne strane, uvek ću kritikovati neažurnost sudova. Sa druge strane, uvek ću štititi njihovu nezavisnost.Četvrto pitanje, gospođe Samire Ćosović, kako lokalna samouprava reaguje po našim preporukama sve zavisi, zaista se ne može izvući jedinstvena slika, od lokalne samouprave do lokalne samouprave. Pojedini reaguju zaista pohvalno. Ne mogu sada da koristim vaše vreme i strpljenje da ih pojedinačno hvalim. Neko ne reaguje uopšte. Tamo gde se ne reaguje uopšte onda Zaštitnik građana sa svojom službom odlazi u tu sredinu da vidi u čemu je problem i pokušava da ga reši. Negde uspe, negde ne. Hvala vam.

u ime zaposlenih zato što su zaposleni zaista posvećeni maksimalnom svojim aktivnostima i u njihovo ime se zahvaljujem i samo da istaknem par stvari. Iako smo mlada institucija i dalje je prisutan jaz u očekivanju. Veća su očekivanja od zakonskih ovlašćenja koja mi imamo.Prema imamo.Prema tome, treba dobro poznavati nadležnost institucije, mogućnosti koje institucija može da izvrši u odnosu od toga šta se od nje očekuje. Na primer, nama je zakon dao obavezu koje subjekte svake godine revidiramo, a za ostale je rekao prema odgovarajućim broju, to znači prema mogućnostima. Ne možemo 11 hiljada subjekata revidirati. U lokalu je 6.200. Imamo pet lokalnih vlasti koje smo pet puta do sada izrevidirali, neke druge četiri puta, manje od toga tri puta, dva puta itd.Nije tačna tvrdnja da u Sjenici nismo bili sedam godina. Tačno je da između dva izveštaja je bilo šest godina, ali pošto smo radili javne nabavke za dve godine onda je to pet, a pošto smo se najviše osvrnuli na ugovor iz 2017. godine, onda je to četiri godine. Mi mogućnosti koje imao tako i planiramo. Savet donosi odluku, odnosno program revizije u kome odlučuje i o subjektima shodno našim mogućnostima.Osim DRI, postoje budžetske inspekcije, kako na lokalnom tako i na državnom nivou postoji interna revizija. Dalje, lokalna vlast svake godine traži saglasnost od DRI prema članu 92. Zakona o budžetskom sistemu, saglasnost da ako ne radimo mi samu reviziju, da oni angažuju nezavisnog eksternog revizora. Pitanje je da li se on angažuje, što se ne angažuje, jer je sastavni deo završnog računa potrebno i mišljenje eksternog revizora, kada smo bili u Tutinu 2016. godine, radeći finansijske izveštaje za 2015. godinu.Što se tiče JKP iz Novog Pazara, Centra za socijalni rad,

Problematika je u javnim nabavkama, u platama, itd, ali zaista se nismo ni pripremali za to. To je jedno, a drugo pojedinačne stvari su u tom izveštaju. Ukoliko bude nejasnoća oko ovog odgovora po bilo kom osnovu spremni smo da dobijemo pitanje i na upit ćemo da damo u kompletu odgovor.Pokušaću da odgovorim poslaniku Bakarecu. Vrlo interesantno je bilo njegovo pitanje. Mi smo radili reviziju svrsishodnosti davanja u zakup poslovnog prostora u svojini jedinice lokalne samouprave. Obradili smo te aktivnosti u gradu Beogradu, u svim gradskim opštinama grada Beograda, u gradu Novom Sadu i gradu Nišu.Znate kakvi su pokazatelji, hiljada jedinica poslovnog prostora ima, milion i 800 metara kvadratnih oni zauzimaju.

To su pokazatelji koji su otkriveni u reviziji svrsishodnosti.Kad sam već kod svrsishodnosti, samo da napomenem, mi smo kroz izvršenu reviziju upravljanja industrijskim otpadom utvrdili da se na ime uvoza polovnih, motornih automobila, odnosno vozila, samo smo njih obradili, za pet godina je državni budžet oštećen za 6,7 milijardi dinara.

Mi smo samo na jednoj reviziji utvrdili ovo.Dakle, to su neprocenjive vrednosti informacija do kojih mi dolazimo. U prevenciji od poplava koje često napadaju imamo situaciju da

koja je u tako lošem stanju da je opasnost za okolinu, a vodi se u zemljoradničkoj zadruzi u stečaju. Mnogo primera koje u reviziji svrsishodnosti utvrdimo i spremni smo na to zahvaljujući odborima sa kojima zaista imamo efikasnu saradnju, to iznosimo.Što se tiče pitanja koje je gospodin Marijan Rističević izneo,

godine prvi revizori, a 2009. godine je prvi revizorski izveštaj. Tek su drugi revizorski izveštaji počeli da se sastavljaju 2010. a u lokalu 2011. godine za 2010. godinu.Ja sam vodio tim koji je radio reviziju Grada Beograda, kao prvi revizorski izveštaj u lokalu i radio sam te stvari. Shodno dokumentaciji koju sam imao, napravili smo izveštaj koji je na sajtu. Nakon tog izveštaja, podneli smo devet krivičnih prijava, 16 prekršajnih prijava. Na jednoj prijavi je po 19 osoba itd.Sve ovo o čemu ste vi govorili nije za revizora, to je jaz u očekivanju, to je za istražne organe, to je za istražne organe, jer se revizija obavlja na način na koji sam to pre istakao. Izvinjavam se, ne bih dalje oduzimao vreme. Za sve nejasnoće koje imate i pitanja koja imate, spremni smo i otvoreni za saradnju. Hvala na pažnji. Hvala.Pre nego što završimo, Brankica je zamolila 15 sekundi. Izvolite. htela da konstatujem da je važno da iako ne idemo u direktnom prenosu RTS, za mene lično to nije važno, jer sam ovde zbog vas, ali mislim da je važno da kažemo da se prenos ne radi zbog ženske odbojke. Konačno imamo i davanje prednosti ženskom sportu koje često ne zasluženo ne nađe dovoljno prostora na RTS, pa da samo znamo, igraju Ub-Železničar. Eto, da završimo u dobrom tonu ravnopravnosti. **Ivica Hvala.Nije vam neko opravdanje za to. Uvažavam ženski sport. Uopšte nije bitno da li je muški ili ženski, svejedno, mi sa RTS imamo ugovor kao i svi drugi korisnici. Istina je da u tom ugovoru piše do 18.00

što vidite, mi smo izdvojili vaše četiri institucije kao najznačajnije. Ne želimo da ih mešamo sa drugima, ima ih neke od vas su ustavna kategorija, neke su zakonska kategorija i izuzetno su važne i mi smo time želeli da pokažemo da je veoma važno da imamo dijalog i komunikaciju, odnosno da ostvarujemo našu ustavnu ulogu, a to je da mi vršimo nadzor nad vašim radom.Prema

Te vaše zakone donosi Narodna skupština, mi smo za vas predstavnici vlasti, vi sa nama treba o tome da razgovarate, a ne sa drugim organima državne uprave na koje imate pravo da vršite nadzor. Mi vršimo nadzor nad vama, javite se ovde na vreme, jer zakon vam neće doneti Vlada, nego Narodna skupština Republike Srbije. To govorim zbog toga da ne bude posle godinu dana opet nekih novih promena zakona itd. Samo na vreme da o tome da razgovaramo.Zaključujem razgovaramo.Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 4.Zahvaljujem se svima vama.Ne morate da budete dalji prisutni.Određujem subotu 26. decembar

Hvala.